Пальцем будь-яким, тут Регламентом не прописано. Готові реєструватися?

В залі зареєстровано 227 народних депутатів України. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, у нас сьогодні у двох колег день народження.

З днем народження! (Оплески) Всього найкращого, успіхів, всього-всього, і здоров'я – це найголовніше сьогодні. Шановні колеги, у відповідності до Регламенту Верховної Ради України, статті 25, у середу ми маємо 30 хвилин на виступи народних депутатів з внесенням пропозицій, заяв та повідомлень. Будь ласка, запишіться на виступи.

Княжицький Микола Леонідович. Шановні колеги, вчора Конституційний Суд, як ми всі про це читали в пресі, повинен був розглядати Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". На жаль, цей розгляд не відбувся. Тобто, можливо, він і відбувся, але жодне рішення не було прийнято. Сталося це, як би прикро мені не було говорити про це, після візиту колеги Арахамії і колег "слуг народу" до Голови Конституційного Суду, про що вони писали у соціальних мережах. Шановні друзі, це неприпустимо, коли політики тиснуть на інші органи влади. Так, Конституційний Суд зробив фатальну, нерозумну, глибоку помилку, скасувавши е-декларування. І ми обов'язково це виправимо. Але це не привід тиснути на суд і входити в торги для того, щоб знищувати гуманітарну політику України, яка почалася відбудовуватися після Майдану. На жаль, це не перший такий випадок. Напередодні цього голосування в засобах масової інформації, які належать теперішньому меру Львова Андрію Садовому, з'явилася інформація про те, що суд нібито вже скасував Закон про мову, що, очевидно, було неправдою. розслідування журналістів, де стверджується про те, і були викладені плівки з адміністративного суду, де керівник Офісу Президента, на той час Андрій Богдан, інші високопосадовці тиснули на суд для втручання в гуманітарну політику. Саме в такий спосіб було дозволено показувати серіал "Свати", де знімався актор, який виступав з антиукраїнськими заявами і відвідував окупований Крим. Саме в такий спосіб було здійснено тиск, для того щоб не виконувався закон про те, щоб церкви, які мають центри в країні-окупанта, називалися церквами, які мають центри в країні-окупанта. Саме в такий спосіб нівелюється вся наша проукраїнська гуманітарна політика. Фракція "Європейської солідарності" закликає вас всіх зупинитися. У нас буде розглядатися бюджет. Ні копійки ми не поклали на архів, який має бути створений при Інституті національної пам'яті. Ми зменшили фінансування на Музей Майдану. Друзі, яку країну ми зараз будуємо? Так, ми багато говоримо про корупцію, яку маємо ми подолати. Але якщо ми будуємо тут Вологодську чи Курську область і думаємо, що зможемо збудувати її некорупційною, руками більшості, – це ілюзія. Ані диктатура, ані продовження колонізації в Україні не пройдуть. "Європейська солідарність" висловлює рішучий протест проти втручання в діяльність судових органів влади. Дякую. Дякую. Будь ласка, народний депутат Синютка, фракція "Європейська солідарність". вчора ми з Італії отримали надзвичайно позитивну звістку, надзвичайно позитивну новину: наш герой, український герой, учасник Революції Гідності, боєць батальйону спеціального призначення імені Кульчицького Віталій Марків на свободі. Давайте привітаємо його, його родину, друзів, волонтерів, добровольців, всіх тих, хто сьогодні воював і бореться за українську державу, за нашу свободу і незалежність. І, шановні друзі, на фоні цієї новини, звичайно, ще раз і ще раз хочеться звернутись до української Феміди: розслідувати справу Шеремета, пора припинити політичні переслідування Софії Федини, Марусі Звіробій і всіх цих добровольців, волонтерів, які зі зброєю в руках захищали українську державу. На фоні цієї доброї новини я переконаний, що тяжкою інформацією лягає на серце кожного українця інформація стосовно коронавірусу. Вчора з цієї трибуни представники влади розказували про нібито боротьбу з коронавірусом. І направду складається стійке враження, що влада і люди живуть в абсолютно паралельних реальностях, тому що влада або не знає, або не розуміє того, що відбувається насправді. Я хотів би звернутися сьогодні до представників влади. Шановні урядники, сьогодні тільки на Львівщині 2 тисячі 200 лікарів перенесли і хворіють на коронавірус з тих 19 тисяч, які захворіли по всій Україні. Може, пора уже все-таки внести в сесійну залу і проголосувати законопроект про підтримку лікарів, які хворіють на коронавірус? Я скажу вам ще одну страшну по своїй суті цифру. З 132 медиків, які померли від коронавірусу, тільки 14 станом на жовтень отримали допомогу від держави. Шановні представники влади, пора уже зупинитися і припинити це насильство, яке сьогодні триває над медиками. Тому що мені видається, що сьогодні ситуація, коли влада не розуміє, що попасти в лікарню, навіть з позитивним ПЛР-тестом, просто неможливо. Іще одна річ, яку я хочу закликати парламентарів. Вчора тут, під стінами Верховної Ради, були представники руху "SaveФОП". Я переконаний, що сьогодні ми проголосуємо рішення, яке продовжить мораторій до кінця 2021 року. Але це тільки перший крок. Я переконаний, що нам необхідно обов'язково прийняти мораторій на перевірки… Народна депутатка Савчук Оксана Василівна, позафракційна, Оксана Савчук, місто Івано-Франківськ, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Я сьогодні хочу сказати те, що турбує все місцеве самоврядування. 25 жовтня відбулися місцеві вибори, які чітко показали тенденцію до довіри тих людей, які очолювали міста останніх 5 років. І тільки там, де господарники були неефективними, їх замінили нові команди. Але буде відбуватися другий тур. Після другого туру і закінчення усіх процедур місцеве самоврядування очікує ряд великих проблем. Не завершена децентралізація. Тобто зараз робиться все можливе для того, щоб децентралізація була згорнута. І я як людина-мажоритарник по місту Івано-Франківську чудово розумію проблеми, які є у всіх містах і які виникнуть в новостворених громадах. Це те, що сьогодні, навіть при прийнятті нового Державного бюджету, буде робитися все для того, щоби міста були "зажаті", щоб вони не мали фінансової спроможності і не могли розвиватися. Сьогодні такі великі міста, як Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, міські голови Надал, Марцінків, Симчишин, отримали рекордну кількість підтримки всіх містян - більше 80 відсотків, і отримали перемогу в першому турі, які представляють партію "Свобода". Інші мери з різних партій, які говорять одну, і ключову річ, в унісон, незалежно від партійної приналежності, – це те, що містам не дають можливість розвиватися в майбутньому. Що це означає? Найперше – це спроба зазіхнути на кошти, які дають розвиток. Спроба забрати і перепрофілювати акцизний податок. Це раз. Я прошу не допустити цього в Державному бюджеті на наступний рік. Друге – це те, що обговорюється питання забрати кошти і скасувати, які даються за плату за землю по "Укрзалізниці". Я вважаю, що це будуть втрати для місцевого самоврядування більше 5 мільярдів гривень. Тому що не повинно місцеве самоврядування платити за "Укрзалізницю". "Укрзалізниця" повинна сама вирішувати свої проблеми, не за кошти Наступна річ – зміни, які пропонуються до Податкового кодексу. Повністю руйнується система паркування, тобто місцеві громади не отримуватимуть кошти за паркування. Руйнується податок на нерухомість. І ключова річ, яку повинна дозволити Верховна Рада: місцеві самоврядування і місцеві громади повинні мати можливість отримувати муніципальні запозичення. Завдяки цим запозиченням вони зможуть розвиватися. Станом на сьогодні через відсутність освітньої субвенції і медичної в повному обсязі громади, замість того щоб розвиватися, починають перекривати заробітну плату, яка є повноваженням державного бюджету. Тому ці ключові речі… Будь ласка, народний депутат Лукашев Олександр Анатолійович, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Доброго дня, шановні українці. Десятий день після виборів. ми знаємо, як завершилися вибори у Сполучених Штатах, але не маємо результатів. З чого починалися ці місцеві вибори? Вони починалися з того, що губернатори, представники партії "Слуги (не українського) народу", у неконституційний, незаконний спосіб направили до ЦВК висновки про неможливість проведення виборів у 18 ОТГ Луганської та Донецької області. Після того ЦВК, не маючи власної дискреції щодо визначення безпекового статусу територій, визнала неможливим проведення виборів. У такий незаконний, неконституційний спосіб півмільйона українських громадян - жителів Донбасу позбавлені реалізувати конституційне право щодо обрання місцевих органів представницької влади та обиратися до цих органів. Що зроблено? Вчинено злочин, і відповідні районні суди міста Києва зобов'язали Офіс Генпрокурора і ДБР внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, триває досудове слідство. Чому так зробив і Офіс Президента, і партія "Слуга (не українського) народу"? Тому що були заздалегідь переконані у нищівній катастрофічній поразці на цих місцевих виборах. І вони не помилилися. Вони розуміли, що не можна висувати відкрито і офіційно своїх кандидатів на посади голів ОТГ. І в Луганській області жодного висуванця від "Слуги (не українського) народу" ми не побачили, напівтаємно, наполегливо, і переважно нечесно, вони підтримували самовисуванців. Чим це завершилося? А завершилося катастрофою: підтримки. І це, уявіть собі, рік тому Президент Зеленський отримав 93 відсотки - До багатьох ОТГ не обрано жодного депутата від "Слуги (не українського) народу". Який висновок? А висновок дуже яскравий – це є перевтілення з мрії, з надії українців на тавро ганьби. Ганьби тієї політичної сили, яка проводить антиукраїнську політику і знищує українців. І це такий гучний вирок, який не підлягає оскарженню і перегляду, він є остаточним, як рішення Конституційного Суду України. Я все сказав.

Шановне товариство, я сьогодні хочу говорити про величезний цинізм чинної влади, а, зокрема, про боротьбу з коронавірусом і корупційні діяння на фоні боротьби з коронавірусом. Згадайте, як красиво ловили одинокого плавця в Дніпрі кілька десятків поліцейських, штрафували людей за те, що вони одиноко ходили в масках в парку. І тоді це було страшно, і розганяли тотальну зраду і небезпеку. Сьогодні ми маємо понад 8 тисяч 899 випадків на добу. Понад 400 тисяч українців хворіли або ще хворіють на коронавірус. 7,5 тисяч загиблих від коронавірусу. І у нас, виявляється, "все хорошо", тому що кошти з коронавірусного фонду тратяться на абсолютно не боротьбу із коронавірусом. Частина коштів витрачається і закатується в дороги. І я кажу, що це є цинізм, особливо, коли "слуги народу" заявляють, що коронавірусний фонд був створений для будівництва доріг. Як каже моя мама: "Нас всіх на цвинтар повезуть красивими дорогами". Звичайно, дороги потрібно будувати, але в цьому весь трагізм, що їх будувати в такій кількості, і частково без тендерів, без дотримання процедур можна тільки тоді, коли у нас все населення буде протестоване, коли всі лікарні будуть відремонтовані і всі будуть забезпечені киснем, кисневими станціями, ШВЛ, тестами, як ПЛР, так і ІФА, а так само ліками. Сьогодні також забирають кошти в онкохворих, прикриваючись, що, виявляється, ми не встигаємо цю зробити програму. Так що, онкохворим "здихати", перепрошую, коли ви гроші вкатуєте в дороги?! Так що зараз онкохворим робити, коли їх виганяють з лікарень, щоб там робити коронавірусні палати, в той час коли влада не забезпечила систематичної підготовки того, щоб лікарні могли оперативно розгортати ліжко-місця і забезпечувати хворих ліками і можливостями лікування? Я маю дані, що тільки по моїй Львівській області понад 400 мільйонів гривень хворі на коронавірус виклали із власних кишень на лікування, тому що з державних коштів не надійшло їм абсолютно нічого. Сьогодні по аптеках України нереально знайти знайти антибіотики. І коли я хочу купити антибіотики у Львові, мені кажуть, що найближче антибіотики є в Одеській області. І, так, це провал Міністерства охорони здоров'я і провал боротьби з коронавірусом Зеленського і влади "слуг народу". Але, ще більше, ви кажете, що грошей немає. Але давайте поговоримо про вчорашній законопроект, де ви зняли оподаткування офшорних коштів - і держава недоотримає понад 10 мільярдів завдяки вам і вами вчора прийнятими рішеннями. Я скажу, що це цинізм, і за цей цинізм ви будете відповідати не тільки по закону , але й перед Богом. Шановні колеги, я як голова міжфракційного об'єднання "Free Markiv" хочу ще раз привітати всіх нас зі звільненням нашого героя, добровольця Національної гвардії України Віталія Марківа. Понад три роки за надуманим звинуваченням він перебував в італійській в'язниці, і всі ці роки він не втрачав надії на справедливість. Адже він знав, що тут, в Україні, десятки і сотні людей борються за його визволення. Це і Президент України, і уряд, і народні депутати, і представники громадськості, як в Україні, так і в Італії. Ми, дійсно, своїх не кидаємо, на відміну від нашого ворога, для якого солдати – це виключно гарматне м'ясо. Ми цінуємо кожного бійця, кожну людину, кожного громадянина України, і саме цим ми відрізняємося від них. На жаль, сьогодні ще дуже багато наших співвітчизників залишаються не звільненими. Вони чекають на нашу допомогу у застінках в Росії та на окупованих нею територіях. І я хочу запевнити їх: жоден не буде забутий, за кожного ми будемо боротися, наче це наш батько, син чи брат. Я хочу лише попросити того, щоб вони не втрачали надію, як не втратив її Віталій Марків. Вважаю, що Віталій проявив себе героїчно на фронті та не зламався в італійській в'язниці після жахливого вироку в 24 роки. Він заслуговує на державну нагороду, адже Віталій - це наочний приклад, це взірець того, яким має бути справжній українець у найскладніших обставинах. Отже, я буду звертатися до Президента України з проханням нагородити Віталія Марківа орденом "За мужність", і я чекаю, що ви, колеги, підтримаєте таке звернення. (Оплески) Я ще раз вітаю нас з вами і Віталія з такою важливою перемогою. Адже ми не тільки відновили справедливість та виграли насправді інформаційну війну у Російської Федерації по цій справі, ми ще й показали всьому світові, що Україна буде боротися за своїх синів у всіх куточках планети до кінця. Слава Україні! Федієнко Олександр Павлович.

Я би хотіла би почати свій виступ з хвилини мовчання. Сьогодні другі роковини загибелі нашої колежанки, переконана, для багатьох, або для частини цієї зали, подруги Катерини Гандзюк.

мені, як секретарю Комітету з питань зовнішньої політики, дуже цікаво дізнатися від української делегації Тристоронньої контактної групи про речі, які відбуваються в Тристоронній контактній групі, про які всі чомусь мовчать. Ви знаєте, дуже непомітним пройшов в медіа в кінці жовтня "злив" так званої дорожньої карти, не зі сторони Тристоронньої контактної групи, документи, які були передані голові нашої делегації пану Кравчуку, так звана дорожня карта по Мінських домовленостях. І, ви знаєте, дуже цікаві речі там були описані, починаючи з існування народної міліції вимог, починаючи з окремих податків, скасування певних законів, які не можуть діяти на тих чи інших територіях окремих районів Донецької і Луганської окремих районів Донецької і Луганської областей; про референдум, який можна чи не можна проводити, і в які роки можна чи не можна проводити, і так далі, і так далі. Ви знаєте, комунікаційник новий ТКГ переконував мене, що це спам, так само, як і деякі члени української делегації. пан Кравчук зауважив, що все ж таки ці документи були взяті до уваги, і будуть напрацьовуватися результати нашої сторони. І, більше того, саме українська сторона сьогодні має передати українську дорожню карту руху України по Мінську. І мені дуже дивно і прикро, чому парламент мовчить і чому досі у нас немає за два роки ані формальних, ані неформальних комунікацій, які стосуються мінської Тристоронньої контактної групи. Більше того, коли ви переконуєте нас, що це спам або це ті речі, які не будуть взяті до уваги, у мене питання тоді: чи, можливо, є сенс нам викликати пана Кравчука, доповідати тут за трибуною, що відбувається? Тому що мені здається, що принципово тут не забувати про те, що саме в парламенті знаходиться ключ до дорожніх карт і до руху до Мінська. І останнє, що я би хотіла зауважити, - це необхідність включення парламенту до неформальних переговорів. І прохання активізувати платформу для того, щоб ми також були

Шановні колеги, я думаю, що ця колосальна перемога, яку отримав Віталій Марків і Україна, вони є знаковими, тому що, як би довго Україна не боролася за своє право жити, за своє право мати незалежність, суверенітет, за своє право мати сильне місце в світі, який би складний шлях і боротьба не була, як би важко Україна не боролася на фронтах, повертаючи собі тимчасово окуповані території, досвід Віталія Марківа говорить про те, що перемога в довгій боротьбі буде. Оце саме головне. І як би тяжко сьогодні все не виглядало, Україна все одно буде переможцем. Але я не хотіла би, щоб сьогодні ми взагалі про це говорили, про перемогу Віталія Марківа. За його визволенням стоять конкретні люди, які боролися за це щодня. Ви знаєте, що я дуже часто і наша команда, ми критикуємо Міністерство внутрішніх справ, критикуємо міністра, але сьогодні я хотіла би, щоб з цієї трибуни пролунало, що конкретно й щоденно забезпеченням визволення Віталія Марківа займався міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і наш омбудсмен Людмила Денісова. І я хотіла б, щоб ми їм подякували за це. Я також хотіла би зараз звернутися до вас, що на фоні героїчних вчинків наших унікальних військових, які боронять сьогодні Україну, на фоні їх героїзму сьогодні процвітає в Україні корупція. Я хочу запитати: скільки ще це буде? По НАК "Нафтогазу" чітко виявлено, що 225 мільярдів виведено з України, 75 мільярдів недоотримав бюджет. Коли я зараз чую героїчні реляції про боротьбу з корупцією, я хочу запитати: де кримінальні справи? Де конкретно оголошені країні винні? Де Коболєв разом з своєю сворою і з усім, хто стоїть за іноземними наглядовими радами? Можливо, ви пред'явите країні героїв інших? Тому на фоні героїзму наших військових я хотіла би зараз звернутися до Президента припинити спам відносно боротьби з корупцією і почати реальні справи, і показати, що країна вміє захищати себе і на внутрішньому фронті від корупції, яку вже демонструє нова влада. І тому - слава Україні! І перемога все одна буде за Україною. Прошу слово передати Гончаренку Олексію. Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Друзі, ну що, гайда на вибори? Нам Зеленський розповідає, спілкуючись зі своєю фракцією через екрани телевізора, що він готовий розпускати вже цю Верховну Раду. Я так розумію, що він з вами спілкується, з фракцією "Слуги народу" він спілкується через екрани телевізора, і іншого шляху він не бачить, як ще з ним поспілкуватися. Ми бачимо, що Зеленський вніс закон, абсурдний, антиконституційний Закон про розпуск Конституційного Суду України, але щось його монобільшість це не тягне в сесійну залу. Вчора засідання комітету, щось вони не підтримують президентський законопроект. Друзі, що ж у вас відбувається? Це вже остаточний повний розкол монобільшості влади Зеленського. Де та любов? Може, вам ще раз разом з'їздити в Трускавець, поп'єте "Нафтусі" - і воно стане краще? Але насправді, що відбувається: ви знищуєте державу, ви руйнуєте державу. Коли Конституційний Суд сказав "о'кей" на сумнівний Указ Зеленського про розпуск парламенту минулого скликання, то все було гаразд з ним. А коли Конституційний Суд дуже погане рішення приймає, щоб допомогти корупціонерам, то замість того, щоб не допустити таке рішення, до речі, яке працює на самого Зеленського… Давайте не забувати, хто та людина, яка забула в минулому році задекларувати 5 мільйонів гривень. Шановні громадяни України, знаєте, коли ви вдягаєте шорти влітку і знаходите там 50 гривень – ви радієте. Так ось, так Зеленський знайшов у "шортах" платіжку на 5 мільйонів, яку він просто забув задекларувати. Так ось, суд допоміг і Зеленському піти від відповідальності за недостовірне декларування. А тепер нам влаштовують виставу, що начебто Зеленський хоче розігнати цей суд і щось зробити. Він адепт простих рішень. Як зупинити війну? Просто припинити стріляти. Як побороти пандемію? Просто не тестувати. А як побороти проблеми Конституційного Суду? Просто розігнати його. Так воно не працює. Просто вже розігнати треба вас, цю Верховну Раду, і дійсно треба йти на вибори. І щоб люди сказали, хто має право, а хто не має права далі знаходитись в цій сесійній залі. На цих місцевих виборах люди сказали вам, як ви "на зелених парасольках пролетіли" повз Київ і повз інші міста і регіони України, вигравши тільки 4 регіони після тотальної перемоги рік тому. І ми чудово розуміємо, що на дострокових виборах ви жодного регіону не виграєте. Люди дають вам оцінку. Припиняйте знищувати державу. Ви не здатні керувати державною. Зеленський не здатний керувати державою. Збирайтесь і йдіть геть, це саме правильне, що ви можете зробити. Дякую.

а саме: створення слідчої комісії між двома співрозмовниками. Враховуючи, що мій виступ з цієї трибуни вже не вплине на результати виборів у Сполучених Штатах Америки, хочу сказати, що ми маємо таки створити слідчу комісію і розібратися, хто яких прокурорів за що знімав і хто за що піднімав тарифи. Ми досягли певної домовленості, щоб не звинувачували нас в якомусь впливі на вибори, це питання відстрочити. І ця позиція була сприйнята. Але зараз ми маємо таки розібратися, кто, на что и зачем наговорил, и на сколько. Наступне: щодо тарифів. Скажіть мені, будь ласка, як таке може бути, що ціна на нафту в світі йде вниз, що влітку НАК "Нафтогаз" накупився газу стільки, що пухнуть всі наші сховища, а людям піднімають тарифи? в чому-чому, а в газі я розуміюсь. Якщо ми купили по мінімальним цінам влітку газ і пишаємося тим, що забезпечили себе на всю зиму, і сьогодні ціна нафту йде вниз, я не можу зрозуміти, чому піднімаються тарифи? Де логіка? Знову за рахунок людей хочуть якісь дірки собі позакривати, а потім направити на велике будівництво і там ще вкрасти. Це буде наступна тема, яку ми будемо тут з вами вивчати, і слідчі комісії створювати. Але я не виключаю, що це вже буде наступна Верховна Рада. Пане Президенте, а що, слабо? Сказав: вибори – так вибори, стадіон – так стадіон. Тому не надо нас на понт брать, ми це все дуже добре знаємо. І це, до речі, я до вас звертаюся, "слуги народу", щоб ви проявили принциповість і твердість у своєму розумінні Конституції і законів України. Тому, шановні колеги, я дійсно хочу засвідчити, що певна відповідальність в цій Верховній Раді є, принаймні поки що ми це демонструємо в спробах окремих представників президентської виконавчої влади змістити в антиконституційний спосіб Конституційний Суд. Відповідальність, здоровий глузд врятують конституційний устрій нашої країни. Але те, що сьогодні відбувається, терпіти не можна. І я хочу вірити в те, що саме Верховна Рада України стане тим форпостом, який захистить і демократію, і права наших громадян. І давайте від діджиталізації переходити до реального життя тут, в Україні, а не десь там у віртуальному мирі, де вам добре, а людям погано. А ви маєте служити їм. Дякую за увагу. Шановні колеги, час для виступів вичерпаний. Надійшла заява від двох фракцій з заміною на виступ. Сергій Володимирович Шахов. Після цього переходимо до роботи.

Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, дуже багато питань накопилося, поки ми з вами не засідали в парламенті. Ви знаєте, що наша група перемогла практично по всій Луганщині, і люди сьогодні звертаються до нас в приймальні: що робиться? Це шахтарі, це погорільці, це люди, які прийшли і висловили, незважаючи на таку страшну хворобу, якою залякали всю державу, і така була маленька явка, але люди прийшли і сказали своє слово владі, яка саме на Донбасі взяла 96,3 Сьогодні – 0,6. Сьогодні в місті Рубіжному, яке одне обласне місто залишилося, владі дали 1 меру, якого висунув губернатор, горе-губернатор, а в народі його називають губернатор-вбивця. З цієї трибуни 6 6 червня я виступав і говорив, що спалили людей живцем, випалюючи свої злочини - пеньки, а не дерева, - в Луганщини. З цієї трибуни я не один раз заявляв, що вивозять "зеленку", зелений ліс, і грабують Луганщину. Ніхто не звертав уваги. І перший раз спалили людей, привезли Президента в Луганщину - і дали генерала Голові ДСНС по прізвищу Пшик. Я попереджав, що буде і друга, і третя біда і трагедія – ніхто не повірив. Друге. Згорів ліс - 85 тисяч гектарів, спалили живцем 11 людей. Сьогодні бідкаються 500 сімей без будинків взимку. Приїхав Прем'єр-міністр, покрасувався, сказав, що будуть гроші, а грошей нікому не дали. Скажіть, будь ласка, коли буде відповідальність за ті злочини, які сьогодні робляться владою? Я звертаюсь до Президента Зеленського: негайно відсторонити очільника який сьогодні палить живцем Луганську область, який сьогодні вбиває людей; відсторонити сьогодні голову ДСНС Луганської області Пшика; зробити тимчасову слідчу комісію з нас народних депутатів і заслухати з цієї трибуни Чечоткіна, голову ДСНС всієї країни, що він нам скаже. Чому зробилася така екологічна та техногенна катастрофа в Донбасі, де йде війна? Чому сьогодні ніхто не відповідає за свої злочини? Чому не були повідомлені люди? Чому сьогодні люди згоріли і бідкаються з дітьми по хатах? Чому сьогодні немає… про державний кордон України (реєстраційний номер 3987). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-180 Рішення прийнято. До слова запрошується заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Висоцький Тарас Миколайович. Доброго ранку, шановні колеги, шановні народні депутати! До вашого розгляду представляється законопроект 3987 про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України. На жаль, на сьогодні склалася така ситуація, що незважаючи на те, є в нас розроблені і узгоджені на міжнародній арені з такими країнами як Республіка Польща, Словацькою Республікою, Румунією, Угорщиною, Республікою Білорусь, Республікою Молдова узгоджені межі державного кордону України, вони демарковані, делімітовані, але не внесені фізично в Державний кадастр України. Це сталося через те, що є техніко-юридична неузгодженість, рішення Конституційного Суду визнало відсутність повноважень Верховної Ради узгоджувати технічну документацію як документ, а чинне законодавство передбачає необхідність узгодження технічної документації перед внесенням в кордон. усуває цю техніко-юридичну неузгодженість, що відкриє можливість внесення уже, знову ж хочу сказати, на міжнародному рівні, на рівні комісій узгоджених меж державного кордону в Державний земельний кадастр. Також, це є важливо в рамках реалізації створення національної інфраструктури геопросторових даних. Дякуємо, ви підтримали відповідний законопроект, який був прийнятий в квітні і підписаний Президентом в травні поточного року. Просимо підтримати відповідну законодавчу ініціативу, і ми готові доопрацювати до другого читання техніко-юридичні правки, висловлені Головним науково-експертним управлінням. Дякую. Слово надається співдоповідачеві – голові Комітету з питань аграрної та земельної політики Сольському Миколі Тарасовичу. Доброго дня, колеги, шановний головуючий! Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики розглянув на своєму засіданні 30 вересня 2020 року проект Закону про який доповідав заступник міністра Законопроектом пропонується внести зміни до законів України "Про Державний земельний кадастр" та "Про землеустрій", відповідно до яких відомості про Державний земельний кордон України вносяться до Державного земельного кадастру відповідно до затверджених документів демаркації, редемаркації і делімітації державного кордону України на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (на сьогодні це Держгеокадастр) без додаткового затвердження Верховною Радою України окремої документації з землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі державного кордону України. Процедура демаркації відповідно до Конституції України та Закону України "Про державний кордон України" передбачає укладення сусідніми державами міжнародних договорів, які обов'язково підлягають ратифікації Верховною Радою України разом з додатками, які підготовлені міжурядовою комісією, де безпосередньо є всі необхідні координати. На підставі таких договорів створюються міжурядові комісії, як я вже зазначив, які розробляють документи демаркації, документи демаркації затверджують Кабміном. В діючій редакції законів України "Про Державний земельний кадастр" та землеустрій передбачають додатково також розроблення проекту землеустрою, який затверджується Верховною Радою, що, по-перше, суперечить Конституції України, про це вказує Конституційний Суд у рішенні від 07.04.2004 року. І, крім того, хочу додатково зазначити, що жодного разу Верховна Рада це не розглядала, і де-факто, і де-юре у нас в кадастрі кордони не відмічені, вони тільки є в натурі. ці обставини унеможливлюють внесення до ДЗК відомостей про державний кордон з країнами, процес демаркації вже завершено. Прошу підтримати цей законопроект в першому читанні. Дякую. Законопроект Кабінету Міністрів України. Дякую, Микола Тарасович. Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей законопроект? Є, так. Тому прошу записатися: два – за, два – проти.

Шановний пане Голово, шановні народні депутати. Бакунець Павло, Львівщина. Я також представляю прикордонний округ, як і багато з вас, і ми розуміємо, що наразі існує така, дійсно,, нагальна потреба внесення до Державного земельного кадастру саме відомостей про державний кордон України, адже вони є затверджені на підставі демаркації з Республікою Польщею, Румунією, на підставі редемаркації з Республікою Словаччина, Угорщина, на підставі делімітації з Республікою Білорусь, Молдова, навіть з нашим агресором. І, власне, даним законопроектом вирішуються ці неузгодженості чинного законодавства і визначається новий порядок внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України. Однозначно, що профільний Комітет з питань аграрної політики рекомендує нам, Верховній Раді, прийняти даний законопроект лише за основу. І при підготовці до другого читання нам потрібно буде здійснити узгодження його положень зі структурними частинами інших законопроектів чи законодавчих актів. Тому, шановні колеги, пропоную даний законопроект прийняти за основу з доопрацюванням до другого читання. І, таким чином, ми будемо мати внесені зміни до Державного земельного кадастру про наші кордони. Таким чином, ми будемо мати також і зроблені пункти пропуску, і дороги від пунктів пропуску в межах всередину нашої країни. І будемо мати гарний вигляд в очах європейців і наших сусідів. Дякую. Слово надається народному депутату Княжицькому Миколі Леонідовичу, фракція політичної партії "Європейська солідарність". 10:57:09 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Шановний пане Голово, шановні колеги! Фракція "Європейської солідарності" відзначає важливу мету цього законопроекту. Разом з тим, в цьому законопроекті є певні недопрацювання і неточності. Зокрема, використані терміни "демаркація", "редемаркація", "делімітація". В законодавчих актах вони не розтлумачуються, що може привести до їх неоднозначного тлумачення та виникнення проблем в процесі їх застосування на практиці. Так само зі змісту законопроекту не зрозуміло чітко, який саме орган державної влади буде уповноважений затверджувати документи демаркації, редемаркації, чи делімітації державного кордону, оскільки такі положення чинного закону автори законопроекту пропонують виключити. В новій редакції частини першої статті 32 Закону України "Про Державний земельний кадастр" також йдеться про електронний документ, що містить відомості про державний кордон України. Але знову не зрозуміло, який орган має складати такий документ. Тому, зважаючи на важливість цього законопроекту, ми будемо його підтримувати за основу, але вважаємо, що його необхідно обов'язково доопрацювати в другому читанні. Дякую.

Івченко, "Батьківщина". Колеги, скажіть, будь ласка, а де тут держава? Сьогодні убирають від держави, від Верховної Ради функції затвердження кордону України. І кому віддають? Віддають чиновнику. А не тому чиновнику, який на протязі п'яти останні років віддав 5 мільйонів гектарів не зрозуміло куди? А не тому чиновнику, який в кадастрі повертає ці земельні ділянки так, що забирає пів озер і пів континентального шельфу? Кому ми віддаємо? Ви рахуєте те, що ми сьогодні забираємо від Верховної Ради і віддаємо затвердження держгеокадастру і внесення даних задля чого? Так, я розумію, 10 тисяч гектарів віддали прикордонної смуги у Львівській області під мисливство. Я розумію, 134 гектари віддали безпосередньо приватну власність кордону в Закарпатській області. Я розумію, коли 24 ділянки… прокуратура подала позови у Берегово, і у нас приватний кордон. Я розумію, але при цьому, повірте, коли ми з вами опинимося в ситуації, що якийсь чиновник віддасть частину Сєвєродонецька, или еще чомусь, і внесе це в кадастр, як ми з вами будемо виправляти, коли у нас з вами не буде повноважень? Колеги, чиновник буде відповідати за те, що буде в кадастрі безпосередньо з кордоном. І на моє велике переконання, в такому законі мають бути тут Міністерство закордонних справ і прикордонна служба. А далі думайте, як голосувати. Дякую. Шановні друзі, дивіться, 24 серпня 2021 року Україна буде відзначати 30-ту річницю незалежності нашої держави. І за півроку до 30-річчя ми тільки сьогодні в першому читанні маємо врегулювати питання демаркації, делімітації і взагалі встановлення державного кордону. І тільки що стосується південних, західних і східних... і немає там однієї східної країни – Росії. В цьому залі є всього два народних депутати, які свого часу проїхали весь українсько-російський кордон - це 2 тисячі 200 кілометрів, - це я і Сергій Шахов. Ми такого надивилися, що ви собі просто не можете уявити. Пройшло 3 роки, але, на превеликий жаль, більшість питань, які стосуються цих 2 тисячі 200 кілометрів так і не вирішені. Звичайно, наша депутатська група буде голосувати за цей законопроект, тому що він технічний. І хай не переживає Вадим Івченко, тому що чиновник уже рішення прийняв, коли Україна ратифікувала з нашими міжнародними партнерами ці договори. Ці всі питання, про які він говорив щойно з трибуни, вже мали бути врегульовані. Ми не повинні ставити питання державної безпеки - а питання державного кордону – це питання номер один державної безпеки, в залежність від будь-яких рішень чиновників. Ми раз і назавжди повинні поставити крапку, встановити державні кордони України у межах українських етнографічних земель і поставити нарешті крапку в стосунках з російським кордоном, незалежно від того, хочуть вони це чи ні. Дякую. Ви виступали, пане Івченко, ви виступали. Колеги, він нічого поганого про вас не сказав. Шановні колеги, образив вас – подасте в суд. Німченко Василь Іванович. Можна вас, Вадим Євгенович? Німченко. Німченко, будь ласка, з трибуни. Шановні колеги, хотів би звернути вашу увагу, перш за все, на те, що є предметом цього закону, який виноситься на розсуд пленарного засідання. Ви подивіться, перше, що я хотів би сказати. Висновок ГНЕУ. Ми вже не бачимо висновків ГНЕУ на предмет того, чи узгоджуються такі норми законопроекту з Конституцією. А це виходить на те, що хтось дав команду жорстко і чітко не виписувати це. І ГНЕУ дало висновок, що є, є прогалини в цьому законопроекті. І він не каже, а тільки тонко так вказує, який орган буде вирішувати питання щодо демаркації кордонів. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що є мирова практика, коли працюють суміжні комісії двох прилеглих до цього кордону держав? Дякую.

Але я сказав ті камені, з якими ми можемо стикнутися. Ми віддаємо це чиновнику і забираємо від Верховної Ради України, а цей чиновник за останні роки віддав 5 мільйонів гектарів незрозуміло куди. І ми досі не створили тимчасову слідчу комісію з розслідування цих питань. Тому зміни давайте вносити.

Комітет запропонував прийнятий цей закон за основу. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України (реєстраційний номер 3987). Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати. За-276 Рішення прийнято. Надійшла заява про перерву з заміною на виступ від двох фракцій. Железняк Ярослав Іванович. Доброго дня, колеги! Франція, Іспанія, Бельгія, Німеччина, Італія – це не країни, які хочуть зараз забрати у нас безвіз через Конституційний Суд, але це ті країни, які за минулий тиждень ввели жорсткі обмеження щодо карантину. І зараз на їх вулицях відбуваються масові протести. В Парижі корка 700 кілометрів, тому що люди хочуть виїхати за місто. В Бельгії закликають не носити маски. Барселоні протестують через те, що уряд не попередив своїх громадян про те, що будуть закривати бізнес. А люди вже накупили продукти, люди вже найняли працівників на роботу. Ми всі бачимо цифри – 9 тисяч 500 сьогодні. І це ще, на жаль, не рекорд, він буде збільшуватись, тому що уряд нічого не робить. на жаль, у нас є великий ризик того, що вже найближчими днями уряд зробить нам черговий сюрприз: введе жорсткий карантин, знову зупинить економіку. Якщо вони це зроблять, як в Європі, то нас чекає колапс, нас чекають масові протести і нас чекає фактично те, що наші громадяни будуть ігнорувати заходи безпеки. Шановні колеги, я б дуже хотів би, щоб наша економіка продовжила далі працювати, але більш за все я б хотів би, щоб у нас вже зараз був запобіжник, щоб уряд не робив сюрпризи. Ми підготували дуже просту постанову, 2 сторінки, яка говорить елементарні речі. Я буду сьогодні звертатися до всіх вас з метою підписати це рішення. Перше. Щоб рішення про те, що економіку хочуть закривати, було прокумуніковано за 7 днів. Це нормально, люди зможуть хоча б підготуватися. Щоб перед тим, як буде впроваджуватися жорсткий локдаун, уряд вийшов до (не після, як було у вересні, а до) з інформацією про те, який пакет заходів підтримки буде наданий бізнесу і громадянам. І третє. Щоб до впровадження локдауну, не після, уряд вийшов з проектами законів про податкові пільги, про спеціалізацію роботи трудового законодавства, про стимули, і ми знали разом з громадянами і разом з бізнесом, як далі буде працювати країна. Шановні друзі, я менше всіх хочу, щоб економіку закрили на карантин. Але я хочу, щоб ми, на відміну від інших парламентарів, були відповідальними і передбачили те, щоб уряд не робив сюрпризи ані нам, ані економіці. Прошу підтримати цю постанову. Дякую. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо врегулювання окремих питань проходження служби у Службі судової охорони (реєстраційний номер 3935). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-210 Рішення прийнято. До слова запрошується заступник голови Комітету з питань правової політики Божик Валерій Іванович. Включіть 4 хвилини і від авторів, і від комітету, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні до вашої уваги пропонується проект Закону про внесення змін до Закону "Про судоустрій і статус суддів" щодо врегулювання окремих питань проходження служби в Службі судової охорони. Формування цієї служби розпочато у квітні 2019 року і на сьогодні продовжуються здійснюватись заходи щодо комплектування та матеріально-технічного забезпечення органів, управлінь, підрозділів служби. Разом з тим, досвід створення служби виявив низку проблемних питань, що перешкоджають її поступальному розвитку. В першу чергу, це стосується окремих питань проходження служби в Службі судової охорони. Відповідно метою цього законопроекту є забезпечення належного виконання Службою судової охорони визначених законом завдань шляхом усунення прогалин та удосконалення чинних норм у сфері регулювання питань з проходження служби у Службі судової охорони. Цієї мети передбачається досягнути шляхом внесення низки змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та інших законодавчих актів. А саме: пропонується визначити, що призначення на посади, оплата праці, соціальні гарантії державних службовців, які працюють в службі, регулюються нормами законодавства про державну службу з урахуванням особливостей, визначених цим законом. Також вводиться поняття "особового складу служби", до якого пропонується віднести категорії співробітників, державних службовців та працівників.

Прошу зал підтримати законопроект за основу. Прийняття запропонованих змін дасть можливість врегулювати існуючі проблемні питання проходження служби в Службі судової охорони і створить необхідні передумови для розвитку і підвищення її якості, а також сприятиме ефективному виконанню покладених на неї завдань. Комітет Верховної Ради з питань правової політики на своєму засіданні 16 вересня 2020 року розглянув цей проект Закону про внесення змін до Закону "Про судоустрій і статус суддів" щодо врегулювання окремих питань проходження служби у Службі судової охорони. Слід зазначити, що на час розгляду законопроекту до комітету надійшли висновки Вищої ради правосуддя, Державної служби судової охорони, Державної судової адміністрації, Інституту законодавства Верховної Ради. І за результатами опрацювання законопроекту всі вони дійшли висновків, що запропоновані зміни сприятимуть вирішенню проблемних питань в діяльності служби, та підтримують прийняття цього законопроекту. Головне науково-експертне управління, Національна поліція та антикорупційний комітет висловили певні застереження щодо законопроекту, які в разі потреби можуть бути виправлені під час опрацювання законопроекту до другого читання. Шановні колеги, це в більшій мірі технічний законопроект, але він важливий, оскільки в разі його прийняття ми врегульовуємо і надаємо можливість нормальній роботі Служби судової охорони. Враховуючи вищевикладене, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо врегулювання окремих питань проходження служби у Службі судової охорони (№ 3935), поданий народним депутатом Божиком В.І., за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Дякую. Дякую, Валерію Івановичу. Запишіться, будь ласка: два – за, два – проти на виступи від депутатських фракцій та груп.

Дякую, шановні колеги. Наша фракція, наші народні депутати щотижня бувають в українських судах і дуже добре обізнані якраз з роботою судової служби. Ви знаєте, іноді складається враження, що судова служба на багато більш патріотичніша буває, освіченіша, ніж залежні від Банкової судді. От сьогодні ми щиро всі вітали звільнення героя українського І, звичайно, ми чекаємо повернення його в Україну. Але, в той же час, ми хочемо звернутися до монобільшості, щоб ви апелювали до вашого Президента, який вже рік тому оголосив без вини винних Антоненка, Кузьменко, Яну Дугарь винними, і через це і досі "Ріфмастер" знаходиться за ґратами. Будь ласка, якщо так Україна бореться за своїх, яких незаконно утримують за кордоном. Можливо, в української Феміди розв'яжуться очі - і вона так само перестане людей, проти яких висунуті звинувачення, тільки тому, що на брифінгу винними, вбивцями їх оголосив Власне, і важливо, що сьогодні ми розглядаємо закон відповідний. Але зверніть увагу, що Зеленський в своєму "дурборежимі" і монобільшість взагалі забули про ключову суддівську реформу, коли подали законопроект, абсолютно антиконституційний, який навіть "слуги", лояльні до Зеленського, відмовляються голосувати і виносити на порядок денний, то де закон про ліквідацію най такого гучнішого в Україні, сумнівного окружного апеляційного суду Києва, де можна вирішити в законний спосіб це питання? Можливо, тому що цей суд в повній координації з Банковою, як виходить з плівок Вовка, можливо, тому, що цей суд з плівок, як виходить, Вовка в повній координації приймає свої корупційні, огидні, незаконні рішення. Давайте пошвидше розпочнемо справжню суддівську реформу. А за цей закон ми утримаємося, бо він має… ГОЛОВУЮЧИЙ. Вельможний Сергій Анатолійович. Доброго дня! Сергій Вельможний, Луганщина, група "Довіра", "Наш край". Шановні колеги, цей проект розроблено заради врегулювання правових засад проходження служби у Службі судової охорони. Маю наголосити, що потребує врегулювання на законодавчому рівні питання поширення на співробітників Служби судової охорони особливого порядку військового обліку. В законопроекті запропоновано надати статус державного службовця окремим категоріям співробітників цієї служби і врегулювати питання оплати праці, надати права працівникам служби утворювати професійні спілки. Йдеться не лише про права, але і про відповідальність, адже пропонується поширити на працівників служби дію Дисциплінарного статуту Національної поліції України. І це насправді сприятиме покращенню соціального захисту працівників та оплати їх праці. Прийняття пропонованих законопроектом змін стане суттєвим кроком задля забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, державної безпеки суддів, членів їх сімей, працівників суду та учасників судового процесу. Тому, колеги, прошу підтримати. Дякую за увагу. Сергій Вельможний, Луганщина. Дуже дякую, колеги. Насправді надзвичайно важливо вдосконалювати регулювання Державної служби охорони, зважаючи на те, в яких складних умовах зараз є наша судова система. Але не можна, в принципі, приймати закон, який містить суттєві корупційні ризики, як це визнано антикорупційним комітетом. Що мається на увазі. По-перше, поширення дисциплінарного статуту на службовців Державної служби охорони зобов'язує їх підпорядковуватись керівництву Національної поліції, що є, в принципі, нелогічно, це дві різні структури. Так, дуже важливо вирішувати соціальні питання, але не можна заганяти ще одну силову структуру під міністра внутрішніх справ. Другий момент – широка дискреція керівника Державної служби охорони. Він самостійно, без будь-яких конкурсних процедур, без будь-яких фактично процедур буде призначати служби охорони, так само вживати дисциплінарні стягнення. Широка дискреція керівника – це теж корупційний орган. Фактично ми можемо створити ще одне удільне князівство. І справді треба піднімати і законодавчо закріплювати, власне, розвиток служби Державної служби охорони, але не можна перетворювати її ще на один некерований внутрішній силовий орган. Дякую. Рудику передайте слово, будь ласка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Рудик Сергій Ярославович. Шановні колеги, ще один технічний законопроект, який, мені здається, ми в першому читанні зобов'язані приймати. Але я був би не я, якби не сказав про кілька зауважень, які є у нашої депутатської групи. Перше. Механічно взяти і назвати охорону судових органів поліцейськими – це, як мінімум, некоректно. От я пропоную вашій увазі цитату, як воно має звучати після прийняття: "Дія цього статуту поширюється на поліцейських, співробітників Служби судової охорони та осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань (далі – поліцейських)…". Ну які ж вони поліцейські, товариство? "Прирівняти до статусу" і "поліцейські" – це зовсім різні речі. І ми повинні це розуміти. Внісши ці зміни тільки в преамбулу статуту, ми нічого не міняємо по своїй суті. Тому, колеги, давайте, з профільного комітету, доопрацьовуйте це серйозно до другого читання. Наступний пункт. Поширення дії статуту Національної поліції України на співробітників Служби судової охорони суто внесенням запропонованих змін до преамбули – це теж та сама історія. Приміром, міністр внутрішніх справ має конкретні розпорядчі функції: він може надавати накази, заохочення, вносити якісь конкретні санкції щодо співробітників. Хіба може представник цієї судової охорони те саме робити? Колеги, голосуємо "за", але доопрацьовуйте, там є багато питань, які потребують серйозного і ґрунтовного опрацювання. Дякую. Власенко, Німченко, після цього переходимо до голосування. Власенко Сергій Володимирович. Запросіть народних депутатів до зали. 11:22:29 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний пане Голово. Законопроект технічний, і всі недоліки можна доопрацювати між першим і другим туром, тут нема жодних питань. Але питання є інше. А хто або що заважало Президенту Зеленському впродовж півтора роки внести комплексний закон щодо судової реформи? Хто або що перешкоджало перешкоджало Президенту Зеленському здійснити законодавчу реформу в такий спосіб, щоби суди були незалежними і здійснювали правосуддя? Ось у мене, до речі, в руках висновок, саме висновок Венеційської комісії по законопроекту 3711, цей висновок від 9 жовтня 2020 року. Що пише Венеційська комісія: "Ці проблеми є результатом недосконалого законодавчого процесу. А саме: часто поспішне голосування за проекти законів (це ваш відомий турборежим), фрагментарний підхід (це те, що ми робимо зараз), відсутність належної оцінки наслідків прийнятих законів". А далі - увага! - як логічний висновок, Конституційний Суд згодом визнавав деякі закони неконституційними. Тому не треба пеняти на Конституційний Суд, а треба якісно і фахово готувати законодавство. Німченко Василь Іванович, "Опозиційна платформа - За життя". Шановні колеги, по-перше, я хотів би сказати, що в основі цього законопроекту і в основі взагалі ідеології його - це створення умов безпекових для суддівського корпусу і співробітників судових установ. Це перше. І друге. Я хочу вам повідомити, вірніше, нагадати. Ми єдина країна у світі, ви подивіться, що твориться у Франції стосовно терористичного акту, а ми замовчали, коли відрізали голови всім членам сім'ї і судді (це було випадок харківський, ви знаєте), це, ми знаємо, деколи у місті Києві відрізали голову в ліфті. І ці люди вийшли на свободу і стали політичними діячами. Тому, на мій погляд, хіба не є така проблема на сьогоднішній день? І тому статус державника, статус введення в систему служби охорони суддів… Дякую. Переходимо до голосування. Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо врегулювання окремих питань проходження служби у Службі судової охорони (реєстраційний номер 3935). Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати. За-235 Рішення прийнято. Дякую.

Шановні народні депутати! Шановний Дмитро Олександрович! Незаконне видобування корисних копалин місцевого значення, особливо піску, набуло катастрофічних розмірів фактично на всій території України. Разом з тим, сьогодні у нас відсутня кримінальна відповідальність за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення. Зараз за таке правопорушення передбачена лише адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Законопроект вводить кримінальну відповідальність за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення, суттєво збільшує розмір покарання за видобування всіх корисних копалин та вводиться обтяжуюча ознака "діяльність організованої злочинної групи" та відповідальність юридичних осіб у цій сфері. А також наділяється повноваженнями спеціалізований орган у сфері надр – це Держгеонадра, коли вони зможуть також виявляти факти незаконного видобування корисних копалин і звертатись до суду, оскільки зараз всі повноваження належать Держекоінспекції. Це стане додатковою гарантією того, що жоден випадок незаконного видобування копалин не залишиться непоміченим. Прошу підтримати цей законопроект. Дякую. До слова запрошується голова підкомітету Комітету з питань правоохоронної діяльності Бакумов Олександр Сергійович. Шановний головуючий, шановні народні депутати! До вашої уваги представлений проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин. Метою законопроекту є визнання незаконного видобування корисних копалин саме місцевого значення кримінально караним діянням та посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин в цілому. Для реалізації зазначеної мети пропонується доповнити статтю 240 Кримінального кодексу України нормами щодо встановлення кримінальної відповідальності за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у відповідних розмірах та посилення відповідальності за порушення правил охорони або використання надр, та за порушення права державної власності на надра шляхом внесення відповідних змін до статті 47 Кодексу України про адмінправопорушення. Крім того, пропонується наділити повноваженнями щодо розрахунку розміру збитків, заподіяних державі, і пред'явлення претензій про їх відшкодування в результаті самовільного використання надрами центральний орган виконавчої влади у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр шляхом внесення відповідних змін до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища". Комітет з питань правоохоронної діяльності на своєму засіданні 15 липня 2020 року розглянув вказаний законопроект та рекомендує Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей законопроект? Є. Тоді прошу записатися: два – за, два – проти. Слово надається народному депутату Цимбалюку Михайлу Михайловичу, фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Прошу передати слово колезі по фракції Євтушку Сергію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Сергій Євтушок, "Батьківщина". Дякую, пане головуючий. Сергій Євтушок, Рівненщина, "Батьківщина". Шановні колеги, у цьому законопроекті мова йде про корисні копалини і про незаконний видобуток саме місцевого значення. Але я би хотів говорити не тільки про пісок і про крейду, і посилювати кримінальну відповідальність, адже на сьогоднішній день ми маємо лише адміністративну відповідальність не тільки для місцевих корисних копалин, місцевого значення, але і для загальнодержавних, таких як граніти, гранодіарити, таких як бурштин. І ввести і туди кримінальну відповідальність, оскільки закони про видобуток бурштину, в принципі, були ухвалені, механізми і можливості бажаючим добувати цей мінерал також були ухвалені і дані, але, в той же час, ми бачимо партизанщину, незважаючи на те, що маємо контролюючі силові структури. Чому це відбувається? Відбувається тому, що ми на сьогоднішній день не маємо кримінальної відповідальності за незаконні видобутки корисних копалин, а лише адміністративну. Тому цілком логічно сьогодні ухвалити в першому читанні, оскільки є декілька застережень до норм закону, цей законопроект, який стане законом. І до другого читання підготувати свої правки і дати можливість контролювати силовим структурам не тільки в адміністративному порядку, а й застосовувати статті Кримінального кодексу. Тому фракція "Батьківщина" сьогодні в першому читанні підтримає даний законопроект, а також закликає авторів даного законопроекту подивитися і на загальнодержавні ресурси, які знаходяться в надрах, і розробити таку саму кримінальну відповідальність. Голосуємо "за" в першому читанні. Доброго дня, шановні колеги! Ми всі прекрасно розуміємо, що державні надра належать народові України. Жоден суб'єкт господарювання або певні "місцеві князьки" не можуть узурпувати це право. статті 240 Кримінального кодексу України забезпечить і контроль, і належне користування надрами місцевого значення. Якраз внесення змін до цієї статті нам надасть забезпечити діюче порушення правил охорони, або видобування, або користування надрами місцевого значення. Дійсно, ми всі свідомі до того, що цей законопроект за зауваженнями Головного експертного управління має деякі недоліки, але вони можуть бути доопрацьовані між першим і другим читанням. Закликаю колег, як співавтор цього законопроекту, як представниця місцевого округу, мажоритарного, закликаю і пропоную підтримати цей законопроект в першому читанні і доопрацювати недоліки. Дякую. Слово надається народному депутату Бондарю Віктору Васильовичу, депутатська група "Партії "За майбутнє". 11:33:44 БОНДАР В.В. Прошу передати слово Антону Полякову. Антон Поляков, Чернігівщина, 206 округ, депутатська група "За майбутнє". Шановні колеги, всі ми знаємо, що Україна є унікальною мінерально-сировинною базою. Вірніше, вибачте, у України є унікальна мінерально-сировинна база. І всі ми знаємо, що згідно Конституції України на правах власності цією мінерально-сировинною базою може… (Вибачте, забувся). Всі ми знаємо, що управляти цією мінерально-сировинною базою можуть від імені українського народу лише державні органи та органи місцевого самоврядування. Але ж ми знаємо, що видобуток корисних копалин – це дуже прибутковий бізнес, і дуже прибутковий деякий незаконний бізнес, який руйнує наше довкілля, руйнує нашу інфраструктуру і не приносить будь-яких надходжень до місцевих бюджетів. І що зараз державна влада може зробити? Лише виписати штраф від 170 до 510 гривень, і все. Тому ми маємо прийняти цей законопроект, припинити руйнацію нашого довкілля, незаконний видобуток місцевих корисних копалин та ввести кримінальну відповідальність за це. Прошу всіх депутатів підтримати цей законопроект. Дякую. Шуфрич Нестор Іванович. Після цього бажаючих виступити немає? "Довіра", "Європейська солідарність", і після цього голосуємо. А, і "Голос".

11:35:52 МАМКА Г.М. Шановні народні депутати, "Опозиційна платформа - За життя" тільки за корисну зміну законодавства, яке по суті буде працювати. Хочу звернути увагу на те, що з 11 червня 20-го року згідно закону всі зміни до Кримінального і Кодексу України про адмінправопорушення повинні йти окремими законами і через Комітет правоохоронної На жаль, цей знову закон не пройшов, порушення норм закону, який вже проголосований і прийнятий. Хочу акцентувати увагу, що даним законопроектом пропонується юридична дефініція. В чому вона полягає? Про те, що якщо є проблема в держави, то вона визначається завданням шкоди. Перше – адміністративна відповідальність. Якщо перевищення шкоди – кримінальна відповідальність. На даний час цим законом вказується, що за порушення або незаконний видобуток копалин місцевого значення буде у нас дві відповідальності: а) адміністративна і б) кримінальна. Кримінальна відповідальність, розкрию таємницю, що вона на даний час існує - це стаття 240 Кримінального кодексу. Друге питання, що не працюють правоохоронні органи, правоохоронна система в документуванні, виявленні, затриманні осіб, які незаконно видобувають, видобувають, і притягнення до відповідальності. Це інше зовсім питання. Але в даному законопроекті немає регулятора, що саме регулює і відмежовує адміністративну відповідальність від кримінальної відповідальності. На даний час при такому неіснуванні регулятора, чи завданням шкоди, як показує практика, будуть тотальні зловживання. От, уявіть, будуть добувати копалини місцевого значення, отримувати, зверніть увагу, максимум 8 тисяч гривень штрафу, а до кримінальної відповідальності притягатися не будуть. Ми не будемо підтримувати, ми за здорове оновлення закону. Шановний пане Голово, шановні колеги! З великою повагою відношусь до в тому числі критичних зауважень наших колег стосовно законопроекту. Але хочу задати собі і вам питання. Чи актуальна сьогодні тема встановлення порядку в нашому природному середовищі? Чи робиться сьогодні все для того, щоб запобігти незаконному видобутку природних копалин, в тому числі про який сьогодні згадували: і бурштин на Поліссі, і пісок на Житомирщині, Чернігівщині, і таке інше? Тому насправді давайте скажемо так: цей законопроект є дуже важливий. І потрібно шукати шляхи посилення боротьби з незаконним видобутком природних копалин. Тому депутатська група "Довіра" наполягає на тому, щоб ми голосували за даний законопроект. Дякую. Шановні колеги, справді, 80 відсотків копалин місцевого значення видобувається в тіні. Це і пісок, і глина, і крейда, і бурштин, і багато дорогих реально корисних копалин. Справді потрібен такий проект закону. В чому тут проблеми, окрім тих, які вже говорили? А хто визначатиме шкоду, за якою визначатиметься, є відповідальність чи немає? Держекоінспекція. Тобто від рішення одного чиновника буде залежати, чи дозволити щось видобувати, чи ні. Це абсолютно корупційна норма. Що таке конфіскація видобутого, коли в законі є лише конфіскація майна? Це ніде не врегульовано. Крім того, як вже було зазначено, лише Кримінальним кодексом можуть регулюватися схожі порушення. Тому в першому читанні, розуміючи важливість цього проекту, ми його підтримуємо, але корупційні ризики на майбутнє нами через поправки ми будемо наполягати їх зняти в другому читанні. Дякую. Дякую. Андрій Петрович Осадчук. І після цього голосуємо. Запросіть народних депутатів до зали. З місця? Включіть з місця. 11:40:23 ОСАДЧУК А.П. Шановні колеги, немає жодних сумнівів, що треба наводити лад в питанні видобутку корисних копалин. Але, як уже тільки що звучало, у нас є кримінальна відповідальність, і ми дуже часто думаємо, що якщо ми "закручуємо гайки", то зразу все почне працювати дуже добре. Напевно, це є помилкою. Але найбільшим дефектом цього закону є питання шкоди, яка визначається за цим проектом вартістю незаконно добутих копалин. Але повністю ігнорується питання способу незаконного видобутку. Поясню. Якщо якісь веселі хлопці угробили 10 гектарів землі і у них вилучили піввідра бурштину, то вони не будуть нести кримінальну відповідальність, що є абсурдом. Тобто спосіб незаконного видобутку є не менш важливим, чим розмір вартості незаконно добутих копалин. Тобто сама юридична конструкція є недолуга. Тому ми вважаємо, що якщо ми дійсно хочемо навести лад, треба значно краще готувати ці законопроекти. Ми утримаємось. Дякую. Дякую. Переходимо до голосування. Будь ласка, підготуйтесь. Запросіть народних депутатів до зали. Нестор Іванович Шуфрич, 10 секунд. Включіть мікрофон. Дякую, шановний головуючий. Я хочу заявити про конфлікт інтересу і утримаюсь під час цього голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Більше ні у кого немає конфлікту інтересів? Немає. Значить голосуємо.

Готові голосувати? Точно конфлікту інтересів нема? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин (реєстраційний номер 3576). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-283 Рішення прийнято. По фракціям покажіть, будь ласка. "Слуга народу" – 203, "Опозиційна платформа - За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 23, "Батьківщина" – 18, "Партія "За майбутнє" – 13, "Голос" – 0, "Довіра" – 15, позафракційні – 11. Шановні колеги, наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів (реєстраційний номер 3633) Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-223 Рішення прийнято. Шановні колеги, зараз я надам слово Кожем'якіну Андрію Анатолійовичу, але в мене оголошення. Звернулися представники декількох фракцій з проханням провести нараду з керівництвом парламенту та головами депутатських фракцій та груп Доброго дня, шановна президія, шановні колеги! Андрій Кожем'якін, фракція "Батьківщина". Даний законопроект 3633 був розроблений на виконання пункту 9 Постанови Верховної Ради України "Про попередній звіт Тимчасової комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Катерину Гандзюк та інших громадських активістів". Це було 28 лютого 2019 року. У звіті щодо нападів Катерину Гандзюк та інших громадських активістів і журналістів та у рекомендаціях слухань було зазначено про необхідність підготовки законодавчих ініціатив, спрямованих на підвищення захисту законної професійної діяльності журналістів та інших медіа учасників, а також на посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів. Проектом Закону пропонується збільшити санкції у статті 171 Кримінального кодексу України, а також викласти в новій редакції частину четверту статті 345-1 Кримінального кодексу, якою передбачити кримінальну відповідальність за погрозу вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна журналісту, його близьким родичам чи членам сім'ї, умисне заподіяння таким особам побоїв, легких, середньої тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень у зв'язку зі здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності, вчинення повторно або за попередньою змовою групою осіб або організованою групою у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 14 років. Законопроект підтримує Міністерство юстиції, Національна поліція, Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Тому прошу підтримати законопроект в першому читанні за основу. Дякую. Доброго дня, шановні колеги! Профільний комітет розглянув відповідний законопроект. Дійсно, і я вдячний авторам цієї ініціативи, він розроблений на виконання і за результатами парламентських слухань. Нашими колегами також розроблений ще більш більш широкий законопроект, який також будемо скоро розглядати щодо цього питання. А також я вдячний, що законопроект стосується не лише і не стільки підвищення санкцій, скільки встановлення додаткових кваліфікуючих ознак щодо перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. головне, я би сказав, особисто виділив би, саме кваліфікуючі ознаки за попередньою змовою групою осіб, і це вже одразу буде частина четверта відповідної статті "Погроза або насильство щодо журналістів", від 7 до 14 років. Саме такі норми, я думаю, будуть сприяти підвищеному захисту журналістів від нападів, який є, і цей захист є в кожній демократичній державі. Тому я пропоную підтримати однозначно його в першому читанні, доопрацювати в разі пропозицій до другого читання і невідкладно його виносити в зал. Дякую авторам цієї ініціативи. І прошу підтримати. Будь ласка, слово надається народному депутату Полякову Антону Едуардовичу, депутатська група "Партія "За майбутнє". Тарас Іванович Батенко, будь ласка. Шановні колеги, на наше глибоке переконання, на переконання українського суспільства, журналістика – це професія, яка одна з найбільш ризикованих професій у світі. І, ви знаєте, в час, коли ми сьогодні вшановували річницю смерті Гандзюк, в час, коли не розслідуються резонансні гучні справи вбивств журналістів, зокрема справа Шеремета; в час, коли журналістська професія є небезпечною, очевидно, для життя не тільки самого журналіста, але і родини, і члена сім'ї; в час, коли журналістика дослідження стає підсудною, як справа Стуса, книжка про Стуса, я вважаю, що ми повинні захистити журналіста всіляким способом. І наша депутатська група "За майбутнє" підтримує як розміри штрафів у санкції статті 171 "Перешкоджання журналістській діяльності", коли штрафи збільшуються в 10 разів, а якщо службова особа перешкоджає через незаконну відмову від розслідування журналістів, підвищується до 51 тисячі; так і через погрозу вбивством, насильством, знищення чи пошкодження майна журналісту, його близьким родичам передбачається кримінальна відповідальність. метою даного законопроекту, я вважаю, є однозначне посилення захисту журналістів, їх близьких родичів і членів сімей. Я вважаю, що сьогодні захист журналіста дорівнює індикатору демократії і стану демократії в українському суспільстві. Наша депутатська група голосує "за". Дякую.

Шановний головуючий, шановні народні депутати, насамперед я дякую автору цього законопроекту, колезі по фракції пану Кожем'якіну за те, що цей законодавчий акт потрапив в сесійну залу. Якщо казати про діяльність журналістів, то насправді ця професія прирівнюється до професії правоохоронців. Тільки коли правоохоронці захищають права громадян права громадян і Конституцію, вони для цього захисту мають засоби індивідуального захисту і вогнепальну зброю. А журналісти, захищаючи правду і слово, інколи мають тільки штатив відеокамери або блокнот. Через те слід справді посилювати і адміністративну, і кримінальну відповідальність за посягання, за погрози журналістам і членам їхніх родин. І стаття 171 все-таки, за позицією автора законопроекту, посилює штрафи. І ми погоджуємося, що 345-а, частина четверта, тягне за собою кримінальну відповідальність від 7 до 14 років. Фракція "Батьківщина" буде голосувати "за" і запрошує інших колег. Дякую.

Я за фахом є журналіст сам і журналіст-розслідувач. І дуже добре знаю, що таке погрози, і дуже добре знаю, що таке перешкоджання журналістській діяльності, особисто. І моя родина теж знає, що таке погрози. Коли Зеленський був ще коміком на каналі 1+1, він влаштував флешмоб на захист одного із журналістів, якого наш колега тодішній, на превеликий жаль, послав матом. Флешмоб був теж, правда, не дуже, скажімо так, цензурний, але робив вигляд, що захищає. Коли він став Президентом, то його прес-секретарка нападала на журналіста лише за те, що він хотів поставити йому питання, просто відштовхувала від Президента. Це свідчить про ставлення реальне, коли ти щось обіцяєш і коли ти щось робиш. І в останні часи саме люди, які через певних осіб близькі до Зеленського, влаштовували напади на журналістів. Я маю на увазі Портнова, який погрожував журналістам-розслідувачам. Я маю на увазі спалення машин, я маю на увазі спроби перешкоджати журналістській діяльності, діяльності, які роблять, чинять охоронні фірми, близькі до відомого всім кума Путіна. І все це залишається наразі безкарним. Я впевнений в одному: ми можемо сьогодні ухвалити закон, який посилить відповідальність, і фракція "Європейської солідарності" буде підтримувати це, але одним законом це питання не вирішується. Для того, щоб ці статті працювали, треба тиснути на правоохоронні органи, коли черговий напад на журналістів буде здійснено, а статистика показує невтішні дані. Колтунович Олександр. Нестор Іванович Шуфрич. Більше ніхто виступати не бажає? Арешонкова бачу. Хтось ще буде? Тоді, будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Дякую, шановний головуючий. На Комітеті з питань свободи слова цей законопроект було розглянуто і підтримано. Більше того, комітетом, на на підставі проведення парламентських слухань минулого року, коли це питання піднімалося як головне, а саме фізичний захист наших журналістів, теж готується законопроект, він вже поданий, 4224, в якому теж саме підняття кримінальної відповідальності розглянуто і зроблена відповідна пропозиція. Ви знаєте, була тут тільки що заява про те, що збільшилася статистика нападу на журналістів. Дійсно збільшилася, тому що після наших парламентських слухань вже не прикривають напади на журналістів різними іншими статтями, як "хуліганка" та інше, 171-а, 345-1 прим., 347-1 349-1 прим. Всі ці статті зараз активізовані, і в МВС сьогодні активно використовуються саме ті статті, якщо є реальний випадок нападу на журналістів, або перешкоджання діяльності, або руйнація майна. І це, я ще раз хочу сказати, наслідок нашої спільної з вами роботи під час підведення підсумків парламентських слухань. Але, безумовно, сьогодні ми не маємо право на цьому зупинитись, питання свободи слова і безпеки наших журналістів потребують поглибленої уваги з боку держави. І ті, хто вчора були журналістами, не мають права закривати канали, закривати рота журналістам, не боятися правди, коли правда стосується їх рідних. Дякую за увагу. Шановні колеги, в зауваженні Головного науково-експертного управління йде мова про те, що ми маємо врегулювати до другого читання окремі положення, які стосуються кваліфікації правової і таке інше. Ми це обов'язково зробимо, але я переконаний, що зараз всі в цій залі мають згуртуватись навколо того, щоб проголосувати даний законопроект. основоположні поняття, як свобода слова, забезпечення діяльності незалежного медіасередовища, окремих журналістів, є надзвичайно важливим сьогодні. Про це говорили мої колеги. Тому депутатська група "Довіра" підтримує спільне голосування. І вважаю, що це буде ефективним шляхом в питаннях забезпечення свободи слова. Дякую. Дякую. Підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів (реєстраційний номер 3633). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-305 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Оголошується перерва до 12:30. Голів депутатських фракцій та груп чекаю у себе в кабінеті. Дякую,